Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 13. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Sandra Gazinkovski, Jožef Horvat, Janja Sluga, Jelka Godec, Suzana Lep Šimenko, Aleksander Reberšek in Ferenc Horváth. Na sejo sem vabila predstavnike Vlade, predstavnika Državnega sveta in predstavnico predlagatelja zakona k 2. točki. še enkrat lepo pozdravljam. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 13. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 20. julija 2022, skupaj s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predloga za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo o dnevnem redu.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

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani prisotni, spoštovana gospa ministrica, vsem najlepši pozdrav! Menim, da je treba spoštovati vse poslanke in poslance, tako kot spoštujemo vrhunske športnike, znanstvenike, kulturnike. Z moje strani je gotovo tako.

podprli ta predlog zakona. Vendar so nas potem opozorili, da gre v enem členu za zamenjavo 40 ljudi z vrha RTV, kar pa je po našem mnenju prehudo, da se kar naenkrat z nekim izjemnim zakonom pretrgajo mandati teh ljudi in se celoten vrh zamenja. Poleg tega ni nobene varovalke, da se ne bi enak postopek uporabil za zamenjavo vodstva univerze, inštituta, šole ali kogarkoli drugega. Demokracija temelji na tem, da imate checks and balances, angleško rečeno, da se razni mehanizmi med sabo preverjajo, ne temelji na tem, da se voli enkrat za štiri leta in potem posamezni organi oblasti počnejo karkoli, ampak ravno checks and balances je tisto, kar skrbi za pravo demokracijo. Zato je dobro preveriti, ali so kaj takega počeli v drugih državah. Sam sem naredil hitro analizo. V Evropski uniji nisem našel nič takega, se pravi nobenega takega primera, da bi politika tako radikalno posegla v vrh in vodenje vodenje nacionalne televizije. Morda je, ampak do sedaj tega nisem našel, in kljub temu, da sem prosil vse mogoče, do tega še ni prišlo. Tako da obstaja resen sum, da gre za neko res izjemno potezo. Kakšen je razlog, ne vem, ampak predlagal, bi, da se držimo ustaljenega načina delovanja, kot je v najbolj razvitih zahodnih demokracijah. Zanimivo je to, da so predlagatelji zakona prišli s tako motivacijo, ki je ista, kot je moja. To je, da preprečimo škodovanje RTV, da preprečimo pretirano poseganje politike v take javne zavode oziroma RTV in ostale. Natanko isto motivacijo imamo. Kje pa je potem razlika? Moja razlika temelji na tem, da sem pogledal, kaj delajo druge države v svetu, in da sem skuša narediti projekcijo za štiri in osem let naprej. Poglejte, če lahko politika kmalu potem, ko nastopi oblast, za kar ji je treba čestitati in to spoštovati in ceniti, ampak če lahko kmalu zamenja celoten vrh televizije in televizijo oblikuje po svoje, pa kakorkoli že in na kakršenkoli plemenit način, opravičujem se, ker sem apolitičen in morda česa ne vidim, ampak to se ne dela drugje in po mojem mnenju se to ne spodobi delati tako na hitro brez javne debate. Dr. Dr. Bučar, ki ga poleg dr. Drnovška zelo cenim, je govoril ravno o tem, da je nevarnost, da gre Slovenija v smeri politokracije, se pravi, da si posamezni posamezni elementi odločanja jemljejo pravice, ki v normalni demokraciji ne gredo. In ta poteza bi znala biti korak čez rubikon, bi znala biti. Ne rečem, da stoodstotno je, ampak verjetno je bolje ne iti v ekstreme. Zakaj je to slabo za RTV? Če je RTV vsaj približno pluralen, potem ni nekako sistemskega razloga, da bi recimo opozicija napadala RTV. Če pa je RTV tak, da ga vsakič politika po svoje v celoti preoblikuje z zakonom, ponovno zamenja celotno vodstvo, opozicija neka opozicija, ki bo imela za sabo neko članstvo, ki bo nezadovoljno s stanjem RTV. RTV ima že sedaj ogromne težave s financiranjem. To je po mojem mnenju vrhunska institucija, ki ni samo medijska hiša, ampak je informacijska hiša, vse mogoče storitve in je ena izmed ključnih komponent slovenske suverenosti, zato mislim, da moramo z njo zelo pazljivo ravnati in si ne smemo dovoliti tega, da bi se ta negativen odnos do opozicije dogajal in bi potem potem pripeljalo do problemov. Ko smo se recimo pogovarjali o bankah in podjetjih, je bilo podobno. Nekaj smo eni trdili, drugo drugi, takrat sem bil 25 %, danes sem 75

kulturo in zato za predstavite mnenja odbora dajem besedo predsednici odbora gospe Tamari Vonta. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Odbor za kulturo je na 5. nujni seji obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije in ga je Državni zbor sprejel na 11. izredni seji. Odboru je bila kot gradivo posredovana zahteva Državnega sveta Republike Slovenije za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, mnenje Zakonodajno-pravne službe in Zahteva skupine poslank in poslancev za sklic izredne seje Državnega zbora. Uvodoma je poročevalec Državnega sveta v imenu predlagatelja obrazložil zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o zakonu ter predstavil ključne argumente. Menil je, da predlagatelji zakona razmišljajo kratkoročno, saj bi takojšnja zamenjava 40 ljudi na RTV lahko postala praksa vsakokratne novo izvoljene oblasti. Opozoril je tudi na primerljive ureditve v drugih državah in ponovil, da gre za prehud poseg politike v javni zavod. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim povedala, da se do navedb zahteve za ponovno odločanje, ki se nanašajo na primernost zakonske ureditve, Zakonodajno-pravna služba ne opredeljuje, saj gre za vprašanje vsebinske narave, ki presegajo naloge te službe, določene s 27. členom Poslovnika Državnega zbora. Ministrica za kulturo je povedala, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija ustrezno reformira način upravljanja javnega zavoda z umikom strankarskih politik iz RTV. Izpostavila je, da je vpliv politike na vodenje in upravljanje javnega zavoda prevelik, na kar je v poročilu o stanju pravne države v Sloveniji za leto 2021 opozorila tudi Evropska komisija. V razpravi so predstavniki opozicije dejali, da podpirajo veto Državnega sveta in razloge, ki so predstavljene v zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje. Ponovili so argumente, ki so jih izpostavili že v predhodni obravnavi predloga zakona. Na prvem mestu nasprotujejo nujnemu postopku, ki onemogoča predstavitev stališč zainteresiranih deležnikov in širšo razpravo v javnosti, iz odločanja so izključeni tudi plačniki prispevka. Zakon po njihovem mnenju močno povečuje vpliv zaposlenih, s čimer se vzpostavlja nesorazmerje znotraj RTV. Izredno sporen zanje je tudi 22. člen, ki bo čez noč povzročil menjavo 40 ljudi in prenehanje njihovih mandatov. Napovedali so vložitev podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Članici stranke Gibanja Svoboda sta izpostavili, da gre v primeru Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o radioteleviziji za izpolnitev predvolilne obljube, ki jo je stranka dala volivcem, in sicer da se bo zavzemala za svobodne in institucionalno neodvisne javne medije. Zakon prinaša konceptualno spremembo vodenja in nadziranja RTV Slovenija. Njen drugi cilj je depolitizacija medija. Javna razprava o položaju, v katerem se nahaja RTV, poteka že dalj časa, saj trenutno še veljaven zakon povzroča krizo vodenja in nadziranja RTV Slovenija. Po opravljeni razpravi je odbor z večino glasov vseh članov sprejel mnenje, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija ustrezen. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici vlade kot predlagateljice. Lepo prosim, ministrica, za vaše mnenje. Najlepša hvala. Pozdravljene vse poslanke in poslanci, pozdravljena predsednica in državni svetnik dr. Gams! Predlog novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija celostno naslavlja problematiko vodenja in upravljanja RTV, ki smo ji bili trenutno priča. Vodenje in upravljanje RTV ima namreč velike probleme s političnim vmešavanjem v delo, kar se vidi tudi na trenutnem stanju. Veliko razprav je bilo tako v medijih kot kot v strokovni javnosti glede načina dela na radiu in televiziji Sloveniji, prav tako se dogajajo tam stavke. Zaradi tega v bistvu menimo, da je ključna stvar, ki jo je treba v prvem koraku spremeniti, strankarsko politiko iz organov vodenja in upravljanja radia in televizije Slovenije. Kot smo tudi že v tej dvorani govorili, kot ste tudi sami razpravljali na prejšnjih sejah in na Odboru za kulturo, RTV Slovenija ni zgolj informativni program, na katerega sicer tako radi vsi javno opozarjajo in na katerega se politika pogosto rada vmeša oziroma ima rada mnenja. Mi menimo, da je treba spremeniti koncept vodenja in upravljanja RTV Slovenija ter umakniti politiko iz neposrednih organov odločanja, to pa dati zaposlenim na RTV in civilni družbi. Zaradi tega se ukinjata programski svet in nadzorni odbor, uvaja se 17-članski svet zavoda RTV, uvaja se finančni svet kot posvetovalno telo in štiričlanska uprava, katere en član bo seveda predsednik uprave in en delavski direktor oziroma direktorica. Tudi Evropska komisija je v nedavnem poročilu o vladavini prava izpostavila prav ta problem na področju medijev, to je

uredili in na ta način tudi zagotovili našemu največjemu kulturnemu in medijskemu zavodu nemoteno vodenje, da v bistvu opravlja svoje ključne naloge in svoje poslanstvo. Tako da vas prosim, drage poslanke in poslanci, da novelo zakona ponovno podprete. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Mag. Janez Žakelj, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovana ministrica, državni svetnik dr. Gams, kolegice in kolegi! Vladni predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija predvideva, da bi čez noč z dnem uveljavitve zakona prenehal mandat vsem 29 članom programskega in 11 članom nadzornega sveta, prav pa tudi mandat generiranega direktorja ter direktorjev radia in televizije. V imenu depolitizacije se izvaja politizacija. V Novi Sloveniji namreč ne verjamemo v zgodbo koalicijskih strank, da lahko politika po nujnem postopku učinkovito umakne politiko iz medijev. Zato nas veseli, da je tudi Državni svet izglasoval veto in s tem podprl pomisleke opozicije. V NSi smo prepričani, da bi se vlada morala prvenstveno ukvarjati s prioritetami, kot so blaginja ljudi, draginja, energetska kriza in prehranska varnost. Namesto tega pa se ukvarja s tem, kako bo s politizacijo javne RTV lahko ljudem, državljanom torej, sporočala, kar bo želela, česar ne bo želela, te novice pač ne bo. Prioriteta vlade dr. Roberta Goloba torej postaja prevzem RTV, cilj pa zamenjava celotnega vodstva. To prepričanje utrjuje način, s katerim se vlada loteva spremembe, saj je predlog v zakonodajni postopek vložila po po nujnem postopku. Nujni postopek pa se uporablja, ko nastajajo za državljane in državo nepopravljive posledice. Dvomim, da to lahko rečemo za problem RTV. Z nujnim postopkom tako vlada zlorablja postopkovno možnost in hitre obravnave predloga, čeprav tak način sprejemanja v tem primeru nikakor ni upravičen. Pravni strokovnjaki zato upravičeno opozarjajo na kršenje 143. člena Poslovnika. Po vladnem predlogu bi programski nadzorni svet RTV nadomestil enoten organ upravljanja, ta bi bil sestavljen iz 17 članov, 6 iz vrst zaposlenih in 11 predstavnikov javnosti, od katerih ne bo nobenega več imenoval državni zbor. Odsotnost predstavnikov gledalcev in poslušalcev v svetu zavoda RTV ne moti predlagateljev. V imenu sodelovanja civilne družbe se civilno družbo izključuje. Izključuje se predstavnika dela civilne družbe, ki plačuje prispevke in davke tudi za delovanje javnega zavoda RTV Slovenija. Glede na izbor 17 članov, ki bo po predlogu upravljal z RTV Slovenija, so le-ti blizu vladajoči koaliciji. Izbor sta delali na podlagi preštevanja na naše in vaše. Ali nismo to preštevanje pustili za seboj v 90. letih? Še več. Ker ste Državni zbor popolnoma izrinili iz postopka imenovanja svetnikov, je nastala zagata, kdo bo opravil žreb, ki bo določil dolžino mandatov. Očitno predsednik države po vašem mnenju nima bolj pametnih zadolžitev in lahko opravlja še loterijsko dejavnost. V NSi smo prepričani, da si mora RTV kot javni servis povrniti zaupanje državljanov, tako desnih kot levih. Pri pravici do obveščenosti državljanov in svobodi izražanja je po eni strani ključna novinarske etika in zavezanost k visokim standardom poročanja. V prvi vrsti to pomeni, da se objektivno poročanje ne prepleta z osebnim mnenjem, kar seveda ne pomeni, da ga novinar ne sme izraziti. Mora pa bralcu, gledalcu in poslušalci jasno sporočiti, da je to njegovo mnenje, ne pa objektiven prikaz nekega dogodka. Tega je bilo v preteklosti, žal, preveč. To pravi tudi civilna družba, zato so tudi težnje po neobveznem prostovoljnem plačevanju naročnine večje. Zanimivo bo v prihodnje spremljati tudi odzive Evropske komisije, saj želite očitno v imenu depolitizacije doseči popolno politizacijo in podrejanje javnega medija. Zato poslanci Nove Slovenije − krščanskih demokratov predlogu, ki obglavlja RTV, nasprotujemo in bomo glasovali proti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov. Gospod Jonas Žnidaršič, izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Socialni demokrati kljub vetu na predlog spremembe Zakona o Radioteleviziji Slovenija ne spreminjamo svojega stališča. Upiranje spremembi, ki prinaša odmik politike iz javnega servisa, ni samo pridobivanje časa za dodaten vpliv prejšnje koalicije na vodenje Radiotelevizije Slovenija, temveč je še vedno uveljavljanje že preverjene recepture uničevanja medijev. Dovolj je izčrpavanja medijev, dovolj je političnih pritiskov, kadrovanj, neupoštevanja stroke, cenzure, ukinjanja oddaj in vpliva na uredniško in novinarsko avtonomijo. Čas je za spremembe, za drugačno politiko, ki bo delala tudi za ljudi. Še enkrat ponavljam, da javna Radiotelevizija Slovenija ni naša in ni vaša in nikoli več ne sme biti tarča katerekoli vladajoče politike. Čas je, da ima javnost dostop do verodostojnih in kvalitetnih informacij, da se povrne uredniška in novinarska avtonomija in predvsem, da zaposleni in civilna družba dobijo odločilen glas pri upravljanju in vodenju javnega servisa.

Hvala, predsedujoča. Spoštovani zbor in vsi prisotni! Včeraj izglasovani veto Državnega sveta z enim samim glasom razlike na novi zakon o RTV je zgolj slepilni manever zavlačevanja, ki smo ga lahko pričakovali. Poteza je predvidljiva in pomenljiva. Veto kot legitimni demokratični instrument tokrat bolj diši po sabotaži, je provokacija Državnega sveta, pa še to zelo prozorna, in je rešilna bilka, ki se je v svoji perfidni težnji po ohranitvi dominata oklepa opozicija. Veto Državnega sveta je videti kot gospod v napihnjenem suknjiču. Ne vemo, od kod se jemlje ta užitek svetohlinstva, da je treba osnove demokracije zatavšati za politično ruleto. Ni si treba pometi oči, da bi spregledali ukano. Žal ugotavljam, da je zavlačevanje, oviranje in metanje polen modus operandi desnega krila v tem parlamentu, a taktika izmozgavanja, hiranja je v svojem bistvu militantna, to pa preziramo. Svarite nas, zakaj nujni postopek in čemu se tako mudi. O, pa še kako se mudi, že bije ura zvona, saj je dejstvo, da je obstoj in zakonsko predpisano delovanje javne RTV vitalno ogroženo. Bivša vlada je zavzela večino v organih RTV, ustoličila svoje direktorje, urednike, zaposlene pahnile v agonijo. Vzpostavila je brezpravje, da bi prevzela popolni nadzor. Za svoje ozke vizije je voljna kršiti vsa pravila. Peha pa jo en sam interes, in ta interes ni javen, ni v javno korist. Ja, res se mudi, ker poteze bivše Vlade RTV hišo evidentno oddaljujejo od neodvisnosti in avtonomnosti in blokirajo vsako normalno delovanje javnega servisa, ker je ogrožena novinarska svoboda, ker je okrnjena programska shema, ukinjene oddaje, ker pada nivo profesionalnega dela, poklicnih in moralnih standardov, ker smo vzorec slabe prakse celo za EU. V svojih argumentih proti zakonu drsite preko smisla. Izgubili ste se v težkih zavesah revanšizma. Do kdaj bomo še reciklirali ene in iste floskule. Profesor Vlado Miheljak je slikovito dejal, okrog nacionalke bi morali skopati sanitarni jarek, da bi politika končno svoje prste držala stran od nje. Ponovno glasovanje bomo v tem parlamentu opravili še danes in z novelo zakona poskrbeli, da bodo odločilno besedo na RTV imeli zaposleni in civilna družba, ne pa nastavljenci prejšnje vlade. Javni RTV servis mora delovati v javno dobro in ne v korist političnih veljakov, ki grabežljivo segajo na vse strani, v vse segmente, v vse pore družbenega in javnega. Glavna naloga sedaj je sanirati škodo, je skrajni čas. Nobena politična linija ne sme spuščati svojih lovk v medijsko sfero, teptati novinarske svobode ali kratiti pravic javnosti. Zakon bo zato zajezil nadaljnjo rušilno razgradnjo javnega servisa, uničevanje javnega interesa, zaščitil zaposlene in celotno civilno javnost. V Levici Zakon o RTV soglasno podpiramo tudi v drugo, če bo treba, tudi v tretje. Hvala. Hvala lepa. Poslanska skupina Svoboda, stališče bo predstavila gospa Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi in drugi prisotni! Zakaj moramo kljub izglasovanemu vetu Državnega zbora in tudi že kljub vloženemu predlogu SDS za zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum potrditi spremembe zakona o javni Radioteleviziji Slovenija? Razlogi so v nebo vpijoči. Najpomembnejši je v najširšem javnem interesu. Zaščititi je treba osrednjo javno kulturno medijsko institucijo države, javno RTV Slovenija, pred nadaljevanjem političnega, ponavljam, političnega plenjenja in popolnega uničevanja javne RTV Slovenija s strani ene politične opcije, ene politične stranke in njenega politično nastavljenega podaljška v programskem svetu javne RTV. Če zanemarimo vse sporne poteze političnih nameščencev SDS v programskem svetu RTV, o tem, da gre zares za neronovski, piromanski pohod nad javni zavod, dovolj ilustrativno priča nedavno imenovanje razvpitega političnega aparatčika, bivšega direktorja Ukoma za direktorja javne televizije. Spomnimo, kako je sadistično finančno hiral Slovensko tiskovno agencijo in fanatično politično ocenjeval novinarske prispevke na javni RTV Slovenija. Slovenija je prav zaradi teh potez sramotno padla na indeksu medijske svobode in demokracije. Evropska komisija je zaradi vseh teh podvigov prejšnje Janševe vlade odločila, da v jeseni za vso Evropo poenoti medijsko zakonodajo in medije zaščiti pred takimi zdrsi v avtoritarnost. Očitno 16 državnih svetnikov tega jasnega poziva Evropske komisije ni včeraj želelo slišati. Depolitizacija, neodvisnost, avtonomija javnega medija, to je namen predlaganih sprememb zakona o javni RTV. Drugi namen sprememb je javno RTV organizirati po vseh sodobnih načelih nadzorovanja in upravljanja. Trenutno vodenje in nadziranje RTV Slovenija namreč kažeta vse slabosti političnega kadrovanja v največji javni medij v državi. Predvsem pa gre za zastarel model upravljanja in nadziranja javne RTV. Zato združujemo sedanja programski in nadzorni svet v en nadzorstveni organ, v svet s polnimi pooblastili finančnega, poslovnega in vsebinskega nadzora. Očitek, da poslušalci in gledalci več ne bodo imeli nobene možnosti biti v nadzoru, je iz trte izvit. To govorijo tisti, ki predloga zakonskih sprememb sploh niso prebrali. Svet, imenovan s strani neodvisnih institucij, bo namreč imel možnost imenovati posvetovalne vsebinske odbore za posamezne programske vsebine, in to s strani gledalcev in poslušalcev, ki jih ne bo po partijski liniji izbirala vsakokratna večina v Državnem zboru.

Očitek, da hočemo s predlaganimi spremembami spolitizirati javno RTV, je dobesedno sprevržen, sprijen. To očita tista stranka, ki je v času svoje prve vlade sprejela zakon, ki imenovanje večine članov programskega sveta, to je kar 21 od 29 prepušča Državnemu zboru in katere član in programski svetnik brez sramu javno priznava, kako jih teh 21 kot en mož dela sedaj red na javni RTV. Kar predlagamo je, da takih političnih redarjev javnega medija ne bo več. Gre za konceptualno spremembo, ki iz nadzornega organa javne RTV izloča povampirjene strankarske apetite, da javni medij spremenijo v svoj propagandni podaljšek. Samo s to, kot sem že zadnjič dejala, brutalno radikalno samoomejitvijo lahko politika zares prispeva, da se javna RTV vzpostavi kot neodvisni steber demokracije. Skrb za demokracijo, za pluralne, od politike neodvisne, svobodne javne medije, to ni zgolj priporočilo Evropske komisije, ki naše predlagane spremembe zakona tudi podpira in priporoča. Čeprav v največji opozicijski stranki posmehljivo pravijo, kaj bo politika depolitizirala, v Gibanju Svobode mislimo resno. To je naša obljuba, ki smo jo pred volitvami dali volivcem. Zaradi tega so nas volili. Tudi in samo po tem, ali in kako smo jo uresničili, nas bodo ocenjevali naši volivci. To je naš politični račun in čisto nič drugega. Hvala lepa. Še zadnja Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke gospa Alenka Jeraj. Izvolite. **ALENKA Državni svet je izpostavil več problemov, povezanih z novelo Zakona o RTV, na katero smo opozorili tudi v Poslanski skupini SDS. Najprej nujni postopek, za katerega ocenjujemo, da ste na ta način kršili poslovnik oziroma kršite poslovnik. Izključili ste kogarkoli s civilne družbe in različnih inštitucij, čeprav je parlamentarni postopek ravno tako narejen, da se vključi zainteresirana javnost, omogoči izmenjava mnenj in s tem poveča legitimnost sprememb, česar zaradi nujnega postopka, po katerem se zakon sprejema, ni bilo mogoče zagotoviti. Očitno je to modus operandi te vlade. Očitali ste, da prejšnja vlada vlada z odloki, vi po nujnih postopkih mimo poslovnika sprejemate zakone po najkrajši možni varianti, da ni treba ničesar usklajevati in se z nikomur pogovarjati. Popolnoma se izključujejo gledalci in poslušalci, ki so plačniki prispevka RTV, torej lahko le plačujejo, ne morejo pa na nič več vplivati. Zakon namreč po novem daje določenim skupinam, na primer Nacionalnemu zavodu za kulturo, ki ga je ustanovila vlada, pooblastilo neposrednega imenovanja, hkrati pa izključuje vpliv relevantnih deležnikov. Kot enega, ki se mu daje pooblastilo neposrednega imenovanja, imenujete tudi Olimpijski komite Slovenije, ki je pred leti, ko smo imeli podobno ureditev, predlagal predsednika Socialnih demokratov Janeza Kocjančiča, ki je bil potem tudi dolga leta predsednik programskega sveta, in zato najbrž Nataša Pirc Musar, da SD obvladuje javno RTV. Naslednji očitek je, da z enim zamahom obglavljate vodstvo RTV. Več kot 40 ljudi se bo v enem dnevu zamenjalo, s čimer se posega v ustavno varovane mandate, torej v pridobljene pravice in upravičena pričakovanja članov navedenih organov, pri čemer predlagatelj ni opravil testa sorazmernosti oziroma ustrezno pretehtal javne koristi, da bi bil njegov poseg v pridobljene pravice lahko dopusten. Na to vas je opozorila Zakonodajno-pravna služba, ampak vi kot tank skozi to. To pomeni, da gre za prekomerni poseg v načelo varstva zaupanja v pravo, ki izhaja iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. Vlada razume depolitizacijo oziroma želi depolitizirati RTV predvsem na način, da iz procesa imenovanja izključi Državni zbor in pri tem spregleda 82. člen Ustave Republike Slovenije, ki v prvem stavku pravi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva. Ustava torej podeljuje Državnemu zboru oziroma njegovim poslancem izrecno pooblastilo delovati v imenu ljudstva. Tega pooblastila Ustave ne daje raznim vladnim in nevladnim organizacijam, ampak samo in zgolj Državnemu zboru, ki ga sestavljajo na svobodnih in demokratičnih volitvah izvoljeni poslanci. S tem vlada veča vpliv interesnih skupin posameznikov, ki za to niso dobili mandata na volitvah, prek katerih državljan kot edini suveren v demokratični družbi skladno s 3. členom Ustave izvršuje svojo oblast. Tak vladni predlog jemlje oblast ljudstvu in jo pod krinko depolitizacije daje v roke posameznim centrom moči, ki za delovanje v imenu vsega ljudstva niso nikoli dobili pooblastila na svobodnih in demokratičnih volitvah. volitvah. No, pa še to je treba omeniti, kar je že bilo danes omenjeno, da se po uveljavitvi novega zakona imenuje 17 članov sveta, pri čemer pa se bo 9 članov imenovalo zgolj za dobo dveh let. 9 članov naj bi izžrebali, torej kateri bodo tisti, ki bodo nastopili mandat takoj, kateri pa čez dve leti. Za to ste v zakonu pooblastili predsednika republike, ki verjetno res nima drugega dela, kot da žreba, kdo bo sedel v programskem svetu. Želite nas prepričati, da je RTV resna hiša, tukaj pa zadeve prepuščate loteriji. Vse skupaj deluje precej neresno, zato seveda

Opozoriti vas moram, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.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

Lepo pozdravljena, gospa predsednica, poslanci, poslanke! Jaz sem prišel, da predočim izglasovani veto včeraj na Državnem svetu na

Državni svet ima samo pravico dajati mnenja, zakonodajalec je tisti, ki na koncu odloča, to ste vi. Ampak pokrivamo pa določene interesne skupine, ki v tem zakonu dejansko pokrivajo več zadev. Kot

Moram povedati, da smo imeli kar široko razpravo, ker verjetno tudi veste, da smo mi te zakone v sklopu prejšnjega mandata državnega zbora že sprejeli v obliki posameznega zakona ali pa v sklopu zakonov, ki so bili tudi skupinski, kot je ta vaš. Zelo težka odločitev je bila na nas, ker če smo čisto konkretni, praktični pa pošteni, določene zadeve, to, kar ste dali v te sklope naj zakonov, so nekateri zakoni tudi takšni, da smo tudi mi imeli določene pomisleke že prej, pa tudi sedaj.

priprave tega zakona in pa tudi vsebinska. Kar se tiče procedure, itak vsi vemo, o tem smo se že pogovarjali, je malo specifičen način, ker je zraven tudi zakon, ki se veže na finance in ni možen referendum. Na ta način se ne more dokončati

to je bila nekako osnova. Zato je bil potem veto izglasovan. Idealnih zakonov ni. Upam, da razumete, da je naša dolžnost kot državnih svetnikov, da opozorimo, ker pokrivamo interesne sfere, ki so v vseh zadevah Državnega sveta, najmočnejša lokalna skupnost, kjer je bilo največ slabe volje, največje nezadovoljstvo, da se posega v to, ker so od nas državnih svetnikov občine, skupnosti in pa zveze pa tudi mestne občine nekako predlagale, da jim damo večjo možnost pri odločanju na lokalni ravni. Zato verjetno razumete. Vse druge zadeve, da jih ne bom našteval,

dosti zadev bi sprejeli, če bi lahko odločali tudi o posameznih zadevah. Če pa vse skupaj vzamemo, pa mislim, da je jasno, če smo pred tremi, šestimi meseci temu zakonu dali zeleno luč, se je bilo težko odločiti, da bi sedaj zadevo spremenili. MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsednici Terezi Novak. Izvolite. Spoštovane in spoštovani! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 6. nujni seji obravnaval zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države. Zakon je Državnemu zboru predložila skupina volivk in volivcev in je bil sprejet na 10. redni seji 14. Državni svet pa je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahtevo vložil 20. V uvodu je predstavnik Državnega sveta podal dopolnilno obrazložitev zahteve in predstavil razloge za njeno vložitev. Izpostavil je uporabo omnibus pristopa, poudaril je razpravo in odločitev Komisije Državnega sveta za državno ureditev ob obravnavi zakona ter odsotnost novih dejstev od takratne obravnave. Izpostavil je položaj in pomen lokalnih skupnosti, predstavil rešitve, ki jih zakon uvaja glede zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ter vpliva, ki ga bo imel na delovanje lokalnih skupnosti. Dotaknil se je različnih stališč, deležnikov in vplivov, ki jih bodo imele predvidene spremembe na področju, ki ga urejata gradbeni zakon ter zakon o orožju. Omenil je še omejitev možnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe in med drugim povedala, da ugotavljajo, da so na pravna vprašanja, navedena v zahtevi, opozorili že v svojem pisnem mnenju v času postopka sprejemanja zakona. Predstavnica pobudnikov zakona je podrobno predstavila in pojasnila razloge za uporabo omnibus pristopa spreminjanja veljavne zakonodaje pri zakonu, ki se nanaša na področje, ki jih ureja 11 zakonov, ter dejala, da so pri pripravi zakona stremeli k ponovni vzpostavitvi pravne države, da se z zakonom zgolj vračajo ureditve v preteklo stanje in da je zakon dobro obrazložen. V nadaljevanju je tudi podrobneje predstavila posamezne rešitve zakona. Predstavnik vlade je dejal, da je Vlada Republike Slovenije preučila zakon v okviru svojih resornih pristojnosti, na katere posega zakon. Dodal je, da je vlada sprejela pozitivno mnenje o zakonu in da vlada meni, da sprejeti zakonodajni ukrepi sledijo zagotavljanju in uresničevanju temeljih ustavnih načel, kot sta delovanje in ohranjanje pravne države. Povedal je, da se je zakon tekom zakonodajnega postopka spreminjal in dopolnil tudi zaradi pravne celovitosti in učinkovitosti delovanja državne uprave. V zaključku je dejal, da vlada predlaga, da se zakon potrdi. V nadaljevanju so poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke izpostavili neustreznost uporabe omnibus pristopa. Izpostavili so omejitev razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu zaradi vključitve spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter neustreznost naslova zakona, saj naj bi izhajal iz subjektivne ocene. V nadaljevanju so še razpravljali o neustreznosti postopka pisanja zakona. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija je podprla civilno družbo v njihovih aktivnostih in opozarjanju na nepravilnosti, v nadaljevanju pa večjo pozornost namenila spremembam, ki se nanašajo na zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ob tem je poudarila pomen in vlogo občin in izpostavila, da je treba upoštevati mnenje lokalnih skupnosti. Poslanke in poslanci Poslanske skupine Svoboda so podprli zakon. Menijo, da je zakon potreben, dotaknili so se stališč in dobre obrazložitve zakona, izrazili pohvalo delovanju civilne družbe in predvsem poudarili pomen aktivnega državljanstva in prostovoljnega dela v družbi, nadalje tudi predstavili vlogo državnega zbora in vlade pri obravnavi predlogov zakonov, ki jih vložijo volivke in volivci, ter dodali, da se je tekom zakonodajnega postopka zakon še izboljšal. Poslanec Poslanske skupine Levica je omenil, da zakon podpira, opozoril tudi na diskreditacijo civilne družbe, dejal, da se zakonodajni postopek ne razlikuje glede na predlagatelja predloga zakona in da se z zakonom ne vnaša nova vsebina, temveč se vrača na prejšnje stanje. Po opravljeni razpravi je odbor z večino glasov vseh članov, 9 za in 6 proti, sprejel, da je Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države ustrezen. Hvala. Hvala lepa. Zdaj za obrazložitev mnenja dajem besedo tudi predstavnici predlagatelja zakona, gospe Niki Kovač. Izvolite. Živijo vsem! Jaz sem danes tukaj zato, da predstavim Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Zakon vrača stanje nazaj z enajstimi spremembami v stanje pred nekimi arbitrarnimi posegi politike. Moram pa priznati, da mi je bilo v resnici se pripraviti in priti na to sejo, predstavljati ta zakon danes precej grozno. Grozno iz več razlogov. Prvi razlog je bil ta, da v času postopka nabiranja podpisov je marsikdo, ki sedi v tej dvorani, pisal grozne stvari o naših prostovoljcih in prostovoljkah, pisal o meni, da sem grda, da nagajam, da počenjam grozne stvari. Grozno mi je pa tudi zaradi tega, ker je Državni zbor okolje, kjer mi nismo domači − se pač bolje počutimo na stojnicah. Ampak vseeno sem danes tukaj in tukaj sem zato, ker predstavljam nekaj lepega, predstavljam zakon, ki na 73 straneh vrača nazaj osnove demokratične države, zakon, ki je nastal skupaj z ljudmi, s stroko, s pravniki in z nevladnimi organizacijami. Je pa ta zakon veliko več kot nek prazen list, kot popisan list, je več kot osnovna ideja, kot končni dokument. Predstavlja skupnost ljudi, predstavlja Brankota, predstavlja Toneta, predstavlja Ivano, Tomaža, navadne ljudi iz vsakodnevnega življenja, ki so stali na stojnicah, predstavlja skupnost in predstavlja idejo sodelovanja. Zakon je klic po drugačni Sloveniji, ki temelji na enakopravnosti in spoštovanju narave in predstavlja žarke upanja iz nekega obdobja teme. Danes vam je Maja na odboru samo vsebino podrobno predstavila. V več kot dvajsetih minutah smo šli zelo tehnično čez zakon, zato tega ne bomo ponavljali. Bom pa jaz povedala tudi nekaj o vaši vlogi pri tem glasovanju. Ta zakon dokazuje, da niste vsi poslanci in poslanke enaki. Dokazuje, da nekateri poslanci in poslanke tukaj ste pripravljeni poslušati ljudi, ste pripravljeni sodelovati z ljudmi in ste se pripravljeni samoomejiti, samoomejiti vašo moč in omejiti pritiske same politike. Iz Državnega zbora odhajam mirna, mirna zaradi tega, ker ta zakon predstavlja skupnost, skupnost, ki jo jaz zdaj tukaj zagovarjam. Mirna zaradi tega, ker je zakon dokazal, da volitve lahko kaj spremenijo in da se spremenijo same vrednote v sami politiki. / oglašanje iz dvorane/ vse v redu. Današnje glasovanje bo pokazalo marsikaj. Pokazalo bo, da obstajajo različni poslanci, da obstajajo različni načini vladanja, pokazalo bo pa tudi to, da v družbi obstaja neko upanje. Sprejetje zakona bo dalo upanje številnim upokojencem, vnučkom, babicam, dedkom, študentom, gimnazijcem in gimnazijkam, ki stojijo za zakonom. Dalo bo upanje, da se da delati drugače. Pokazalo bo, da na tem svetu obstaja prostor, kjer se lahko politika in skupno povežeta in odpreta prostor spremembe. Pokazalo bo, da je lahko vsaj za trenutek vse v redu. Med samo kampanjo mi je eden izmed prostovoljcev napisal: »Nika, spet se počutim živega. Občutek imam, da sem obkrožen z ljudmi, ki verjamejo v skupnost. Občutek imam, da ima moje delovanje smisel. Občutek imam, da gradim prihodnost zase in za svojo vnukinjo.« In jaz lahko pred vašim glasovanjem dodam samo to, da je občutek te živosti edino, kar ljudje imajo in lepo je, če se v tem kdaj povežemo. Najlepša hvala za vse in hvala, da ste držali svojo besedo in da boste glasovali za zakon. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem sedaj besedo še predstavniku Vlade. Izvolite. **DR. Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci in ostali udeleženci! Državni zbor je na 10. izredni seji 14. julija sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Zakon odpravlja določene zakonodajne spremembe s povrnitvijo zakonske ureditve v stanje pred njihovim sprejetjem. Vlada Republike Slovenije je v luči parlamentarne obravnave 8. julija sprejela pozitivno mnenje k zakonu. Po mnenju Vlade ukrepi zakona sledijo zagotavljanju in uresničevanju temeljnih ustavnih načel, kot sta delovanje in ohranjanje pravne države, za potrebe lažjega izvajanja določb zakona pa so bile v parlamentarni obravnavi sprejete določene spremembe in dopolnitve predloga. Vlada Republike Slovenije je zahtevo Državnega sveta o ponovnem odločanju o zakonu preučila v okviru svojih resornih pristojnosti, na katere posega vsebina odložilnega veta, in ugotovila, da zakonodajne rešitve in predlog zakona podpira. Spoštovani, predlagamo, da po včeraj izglasovanem vetu v Državnem svetu, poslanke in poslanci zakon ponovno potrdite. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi še predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov. Mag. Meira Hot, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovana predlagateljica, kolegice in kolegi! Državni svet je, skladno s svojimi ustavnimi pristojnostmi, zahteval, da Državni zbor ponovno odloča o sprejetju zakona, ki so ga pripravili predstavniki civilne družbe in ga vložili s podpisi volivcev. Državni svet je v svoji zahtevi kritičen do oblike sprejetega zakonskega predloga, ker ta v sebi združuje posege v kar 11 različnih sistemskih zakonov. Pravilno ugotavlja, da je tak omnibus pristop dopusten zgolj izjemoma in da mora tak pristop upravičiti povezanost materije, ki se z zakonom ureja. Državni svet pa meni, da ta temeljni pogoj ni izpolnjen. Toda, spoštovani, vezni člen obstaja. Gre za rokohitrske posege pretekle vladne koalicije, ki je v sistemske zakone po hitrem postopku brez kakršnegakoli usklajevanja z deležniki dodajala spremembe in dopolnitve, ki so kot po pravilu krepile avtoritarnost oblasti, krnile pravice aktivnih državljanov in omogočale podrejanje družbenih podsistemov vladajočim ter predstavnikom kapitala. Izjemne okoliščine, ki so zavladale zaradi koronavirusne pandemije, je koalicija strahovlade izkoristila za sprejetje cele vrste zakonov. Kar 10-krat je z zakoni PKP, sklicujoč se na epidemijo, uporabila tako imenovani omnibus pristop ter nepregledno in predvsem samovoljno posegala v področne predpise. Kljub temu, da so tudi ti zakonski paketi spreminjali sistemsko ureditev, pri tem pa uvajali kopico izjem in trajnih pravic, ki niso imele nobene zveze z omejevanjem širjenja virusa, pa Državni svet takrat ni pokazal nobene zaskrbljenosti za ustavni red, preglednost predpisov in pravno državo. Smiselnost sprejemanja takega zakona je torej v načinu, na katerega so nastale vsiljene spremembe, ki jih ta zakon odpravlja. Kot opozarjata tako Državni svet kot naša Zakonodajno-pravna služba, bi bilo najprimerneje, če bi se potrebne zakonske spremembe izpeljale v ločenih postopkih. In tudi mi se s tem strinjamo. Na to smo opozarjali tudi takrat, ko se je na to pozabljalo pod krinko reševanja življenj, in je vse, vključno z mnogimi danes zaskrbljenimi za pravno državo, zanimalo zgolj to, ali so tudi njim ljube ciljne skupine vključene v PKP krpanke. Zavedamo se vseh pomanjkljivosti in omejitev zakonodajnega pristopa, ki posega v več zakonov hkrati, vendar je pri njegovi uporabi potrebno upoštevati okoliščine, da prejšnja koalicija teh omejitev ni upoštevala in da samooklicani varuhi ustavnega reda niso protestirali, dokler so se na tak način delili korenčki ali pa se je neposlušnim grozilo s palicami in globami. Predlog zakona zato, upoštevajoč voljo volivcev, ki so mu naklonili podporo, posega le v najbolj kritične zakone, ki so bili trajno spremenjeni v času pretekle vlade. Ker gre povečini za pomembne izjeme ali pa trajne spremembe, ki bi lahko imele ob daljši uporabi izrazito škodljive posledice, je sprejetje enega zakona edina pot, ki omogoča, da se stanje v najkrajšem možnem času vrne nazaj na izhodišče. Tudi če se izvorne rešitve vsem ne zdijo idealne, se lahko šele nato opravi razprava o morebitnih spremembah posameznih zakonov v ločenih postopkih, kar je najbolj primerna pot. Takšen način obravnave je po našem mnenju dopusten, saj sicer ni mogoče ustrezno hitro odpraviti škodljivih posledic množice spremenjenih predpisov, ki jih je s svojimi številnimi posegi vzpostavila prejšnja vladna koalicija. Spoštovani! Socialni demokrati in koalicija smo se zavezali podpreti civilno družbo pri teh prizadevanjih, da bi čim prej odpraviti posledice škodljivih in rokohitrskih odločitev prej vladajočih in se vrnili v ureditev, ko smo o spremembah posameznih zakonov razpravljali v ločenih postopkih. Zakon, ki odpravlja vsaj nekatere škodljive zakonske spremembe pretekle vlade, bomo zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli tudi v ponovnem odločanju. Hvala.

V mestni hiši v Sieni stoji ena serija fresk iz sredine 14. stoletja, ki jih je naslikal Ambrogio Lorenzetti, z naslovom Alegorija o dobri in slabi vladi. Če pogledate podobo, fresko o slabi vladi, boste videli precej podobnosti s tistim, kar smo gledali, spremljali v tej državi v zadnjih dveh letih, vključno z upodobitvijo slabega vladarja. Med učinki slabe vlade so tudi nestrinjanje ljudi, slabo stanje v družbi, jeza in tako naprej. Če potegnemo vzporednico, lahko rečemo, da smo v zadnjih dveh letih gledali delo slabe vlade in zelo jasno, zelo plastično videli učinke slabe vlade. Ti učinki so se pokazali predvsem − in to je nekaj, kar je absolutno pozitivno − v večjem angažmaju civilne družbe, v tem, da so se ljudje bili pripravljeni kljub epidemiji in kljub izjemnim izjemnim razmeram zaradi te epidemije spraviti skladno z vsemi usmeritvami za preprečevanje širjenja okužb na proteste, sprva kolesarske, zato da so lahko ohranjali distanco. Še bolj pomembno je to, da so ugotovili, da v primeru, ko v državi vlada slaba vlada, je treba izkoristiti tisto, kar je neko izhodišče, ki ga imamo zapisanega v ustavi. To je neposredna participacija pri upravljanju z javnimi zadevami. Seveda smo poslanke in poslanci predstavniki ljudstva, ampak ustava dopušča, da ljudstvo izvaja svojo oblast tudi neposredno z ljudsko iniciativo. Zakon, o katerem danes po vetu Državnega sveta ponovno odločamo, je, mislim da najbolj eksemplaričen primer. Prejšnja vlada je naredila cel kup napak, nekaj jih je kondenziranih v tem zakonu, 11. Med najbolj v oči bijočimi so recimo politizacija svetov zavodov v osnovnih šolah, ki bi služila neposrednemu vplivu s strani lokalne politike na delovanje osnovnih šol, vrtcev, dijaških domov in tako naprej. Skušali so doseči možnost vplivanja v predkazenskih postopkih, izriniti nevladne organizacije pri umeščanju objektov v prostoru, kar se tiče ohranjanja narave, dati orožje v roke nekakšnim društvom v javnem interesu na področju obrambe, gre dejansko za določene strankarske paramilice, zelo perfidno onemogočiti, da bi študentje, predvsem iz bivših držav Jugoslavije, lahko študirali v Sloveniji brez tega, da bi imeli po nekaj tisoč evrov na računu, sprejeli s svojo zakonodajo v prejšnjem mandatu dva zelo lobistična ukrepa. Eno so podlage za to, da bi lahko Uber prišel v Slovenijo, lahko berete, koliko naporov je Uber naredil v zadnjih letih, da prodre na evropski trg, in da bi pristojnost projektiranja prenesli z arhitektov na inženirje, pri čemer je imel tudi minister Hojs veliko prstov vmes. Skratka, gre za ukrepe, ki so res eni od slabših ukrepov prejšnje vlade, ki jih je po naši oceni ne treba, ampak nemudoma jih je treba odpraviti. Dejstvo je, da ko nam vlada slaba vlada, so edino stojnice tiste, ki lahko napišejo zakone. V Levici bomo pri ponovnem odločanju ta zakon seveda ponovno podprli in tudi pričakujemo oziroma si želimo, da bi civilna družba, da bi ljudje, da bi ta skupnost, o kateri smo prej poslušali, ostala enako aktivna, kot je bila do sedaj, in da bi tudi v prihodnje bila v bistvu ključen in tvoren del vodenja države. države. Samo z nekim dialogom in v sodelovanju s širšo skupnostjo lahko premikamo stvari na bolje in včasih verjetno potrebuje parlament, pa še kdo, nekaj nadzora, ko stvari uidejo izpod nadzora. Hvala. Hvala lepa. Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu bo stališče predstavil gospod Teodor Uranič. Izvolite. Spoštovani! Zaradi odločitve Državnega sveta o odložilnem vetu danes zopet odločamo o Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Zakon je pripravil Inštitut 8. marec in zanj tudi zbral primerno število podpisov državljank in državljanov. Z uveljavitvijo zakona bodo odpravljene nekatere izmed zakonskih določb, ki jih je arbitrarno in skoraj brez strokovno utemeljenih argumentov sprejela prejšnja vlada. Gre za določbe, ki so bile sprejete brez poglobljenega razmisleka in razprave, brez upoštevanja argumentov stroke in so tako v strokovni kot laični javnosti požele precej ogorčenja. Po preteklih dveh letih spodkopavanja pravne države in demokratičnih standardov je čas za spremembe, zato smo predlog zakona v Gibanju Svoboda v skladu z našimi zavezami vseskozi podpirali. V vseh fazah zakonodajnega postopka smo tvorno sodelovali in se trudili, da bi določbe še izboljšali. Zakonske določbe posegajo v 11 zakonov in med drugim predvidevajo odpravo spremenjene sestave svetov šol in vrtcev. Na ta način se bo zmanjšal vpliv politike, večjo moč pri odločanju pa bodo zopet dobili predstavniki zaposlenih. Odpravljata se tudi tako imenovana podtaknjenca prejšnje vlade v Kazenskem zakoniku, ki sta uvedla kvalificirani obliki kaznivih dejanj prisiljenja in grožnje uperjene proti uradnikom ter najvišjim funkcionarjem v državi in njihovim bližnjim. To pomeni, da bo odpravljeno razlikovanje med uradniki in funkcionarji ter ostalimi državljani. V skladu z zakonom bodo tudi državni tožilci zopet dobili neodvisnost in avtonomijo pri odločitvi o odstopu od kazenskega pregona. Sedaj veljavni zakon namreč predvideva, da morajo državni tožilci za vsako zavrženo ovadbo pridobiti sopodpis vodje državnega tožilstva. S tem se v prvi vrsti posega v samostojnost državnih tožilcev, institut sopodpisa pa po navedbah deležnikov močno podaljšuje čas reševanja zadev. V letu 2021 je bila sprejeta novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki je odrazila težnje vlade Janeza Janše po vplivu v policiji in posegla na pristojnosti ministra, nadzora v policiji in vloge državnega tožilca v predzakonskem postopku. Pri tem naj izpostavim, da se Nacionalnemu preiskovalnem uradu vrača polna avtonomija, državnemu tožilcu pa samostojnost pri usmerjanju predkazenskega postopka. Zakon posega med drugim tudi v Zakon o tujcih, in sicer se ponovno vzpostavlja prej veljavni način izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanja tujih študentov. Tako bo zadostovala pisna izjava staršev oziroma zakonitega zastopnika. Črta pa se pogoj skoraj 5 tisoč evrov na bančnih računih študentov za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje. Na področju kulture se pri financiranju kulturnih programov in projektov vrača okrepljena vloga strokovnih komisij. Na ta način se bo onemogočilo, da bi o financiranju kulturnih projektov odločala politika. Žgoča debata se je odvijala tudi okoli sprememb Zakona o orožju, predvsem o pogojih glede dovoljenih kategorij orožja. V Gibanju Svoboda ostajamo prepričani, da strelcem in strelskim društvom ne bomo omejili njihovega udejstvovanja v športu in da sprememba zgolj sledi evropski direktivi o nadzoru nabave in posedovanja orožja, kar je potrdilo tudi ministrstvo. Pod črto lahko rečem, da zakon vsebuje dobre rešitve, ki sledijo koalicijski pogodbi in pomenijo korak po vrnitvi demokratičnih standardov in zagotavljanja spoštovanja pravne države. države. Če se bo v praksi izkazalo, da posamezne rešitve v praksi ne prinašajo želenih rezultatov, bomo v Gibanju Svoboda opravili temeljit premislek in v sodelovanju s stroko pripravili drugačne rešitve. V Poslanski skupini Svoboda stojimo za svojo odločitvijo, zato bomo danes vnovič predlog zakona podprli. Pismo, več nas je! Hvala. Hvala lepa. Ste se umirili?

Hvala za besedo, predsednica. Kolegice in kolegi! Letos mineva 22 let, od kar je leta 2000 LDS zadnjič zmagala, ko je bila prej štiri leta na oblasti. Po letu 2000 ni več zmagala na državnozborskih volitvah stranka, ki bi prej štiri leta vodila koalicijo. Pa vendar nobena od prejšnjih strank ni šla razveljavljat zakonov za nazaj z enim zakonom, kot to počnete vi

Nobena stranka, nobena vlada doslej ni na tak način spreminjala stvari za nazaj, tako da odpirate neko novo področje in v bistvu dajete, lahko rečem, zgled za naprej, da se po tem, tem, kar vi počnete, očitno da za nazaj z enim zamahom popraviti vse škodljive zakone, ki so jih sprejele leve vlade, ko bo čas za to. to. Jaz sem res mislil, ko sem dobil ta zakon na mizo, da bo to v korist babic in vnučkov, starih staršev, otrok, študentov, upokojencev, tistih z minimalnimi plačami. Ampak glej ga zlomka, nič od tega ni v tem omnibus zakonu Inštituta 8. marec. Nič za upokojence, nič za mlade, nič za tiste, ki so na minimalcu, je pa za neke druge, vam naklonjene skupine. Je za sindikaliste vašega sindikata SVIZ, ki sedijo v svetih vrtcev in osnovnih šol. Je za tiste glavne policijske šefe tipa Lindav, Vantolovič, Muženič, ki je v postopku pred evropskimi tožilci zaradi suma goljufije. Je za tožilce tipa Blanka Žgajner, ki ali zamudijo rok za vložitev obtožnice ali gredo naprej, vedoč, da so dokazi nezakoniti in da bodo stvari padle. Je za arhitekturni lobi. In je zakon napisan za predvsem in izključno za nevladne organizacije, ki so po prvem juniju, po nastopu vlade Roberta Goloba, postale vladne organizacije. Skratka, to, kar počnete s spremembo tega zakona, počnete samo to, da bo v šolstvu spet imel glavno besedo sindikat vzgoje in izobraževanja, da zakon o orožju spreminjate na ta način, da športni strelci ne bodo več upravičeni do orožja 8A iz kategorizacije, da bo na NPU spet vse tako, kot je bilo prej, ko vse od svojega začetka oziroma obstoja niso speljali ene omembe vredne akcije do konca, ker če bi jih, danes Jamnik, Narat in Debeljak ne bi kadrovali po državnih firmah. Gre za to, da rahljate pogoje za status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varovanja narave, kar pomeni, da takrat, ko se bo gradil rižanski vodovod, enkrat v prihodnosti, čeprav bi človek pričakoval, da imamo takega, ki deluje, glede na to, da smo, mislim da šest let nazaj, zapisali v ustavo pravico do čiste pitne vode. Takrat je kolega Golubovič tukaj razlagal, kako bo to prineslo čisto pitno vodo za vse, jaz mislim, da je danes nimajo, pa je že šest let to v ustavi zapisano. Gre za to, da prepovedujete spletne in druge platforme, ki bi želele priti v Slovenijo, ampak ob takšnih pogojih, kot jih napovedujete, tudi z davčnimi in drugimi reformami, vam ni treba spreminjati tega zakona, ker tako ali tako nihče ne bo želel priti. Gre za to, da si želite imeti pod kontrolo razpise na ministrstvu za kulturo, da bodo odločali tisti, katerim se bo ta denar tudi delil. Gre za to, da s tem zakonom ne pomagate tistim, ki so zares šibki, ampak seveda urejate svoje interese.

Dober dan vsi prisotni predstavniki civilne družbe, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji menimo, da je civilna družba pomemben sogovornik politiki. Njena naloga je vsekakor opazovati, kaj se dogaja, opozarjati, dajati predloge, predvsem kadar misli, da gre za sistemske napake, ki jih dela politika. Tudi pisanje zakonov je lahko njihova naloga in tokrat je 8. marec naredil ravno to. Napisal je zakon in vlada ga je posvojila in danes ga bomo ponovno potrdili. Zakon z zelo nenavadnim naslovom. Dajmo ga še enkrat poslušati, naslov namreč: Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Ali je iz naslova zakona razvidno, o katerih področjih govori? Ni. Do sedaj sem mislila, da

zato bi bilo dobro, če bi se vlada morda potrudila spremeniti naslov zakona oziroma kot smo rekli že pri prvi obravnavi, da bi posamezne predloge civilne družbe v posamezne področne zakone. S tem ne bi naredila zmede, na katero pravzaprav opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Na to je opozoril tudi Državni svet. Še posebej pa je danes na matičnem odboru Državni svet opozoril na poseg v avtonomijo občin, kajti s tem zakonom se spreminja sestava svetov vrtcev in šol, torej tistih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica in financerka je lokalna skupnost. V Novi Sloveniji se nam zdi žalostno, da je civilna družba, s tem ko je posegla tudi v področje lokalnih skupnosti, nekako nakazala, da smatra, da je škodljivo tudi delovanje 212 občin. Tu se seveda moti. Žalostno je tudi, da je potem temu nekako prikimala vlada in sedaj bo še državni zbor in segel bo dejansko v pristojnosti občin. Kaj je v resnici dobrega in kaj je škodljivega v tem zakonu? V Novi Sloveniji mislimo, da ni dobro, morda uporabimo besedo škodljivo, da posegamo z enim zakonom na 11 področij. Mislimo tudi, da ni nobene potrebe, da bi hiteli s sprejemanjem takega zakona in mislimo, da je nastal na osnovi čustev, občutkov in da v resnici tudi po vetu Državnega sveta predlagatelji niso postregli s temi hudimi posledicami. Nedopustno, izrabila bom besedo škodljivo, pa je segati v pristojnosti lokalnih skupnosti. Zapomnite si, 212 jih je in župani in županje vas poslušajo. Poslanke in poslance Nove Slovenije je tudi izvolilo ljudstvo. Zato si ne upamo, ne dovolimo vzeti tega, da smo tudi mi predstavniki ljudstva. Predstavniki ljudstva so tudi županje in župani ter svetniki lokalnih skupnosti. Zaradi vsega naštetega v Novi Sloveniji ponovno tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in ostaja nam še ponovno glasovanje o zakonu. Ponovno vas opozarjam, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več.

Hvala